gerðum við vel að muna að sum mál eru þeirrar gerðar að þau eru svo miklu stærri en allt það fólk sem að þeim kemur. Þetta er eitt þeirra mála. Þetta mál varðar hálendi Íslands, náttúruna sem við öll berum ábyrgð á, hjartað í landinu okkar. Það er svo miklu stærra en hvert okkar sem tekur þátt í þessari umræðu, stærra en einstaka stjórnmálafólk, þingmenn, formenn flokka, stærra en flokkarnir sjálfir og mögulegt fylgi þeirra.

og sýnist á öllu að þrátt fyrir hið mikla magn af pappírum sem ég hef haft með mér hér í pontu þá vanti mig sjálft nefndarálitið

Við þurfum ekki að fara mörgum orðum um það hversu umfangsmikið málið sem hér er undir er. Þetta er ekki nýtt mál. Þetta mál varð ekki til þegar núverandi ríkisstjórn ákvað að

Fólk í flestum ef ekki öllum flokkum hefur komið að því á einhverjum tímapunkti. Þrír síðustu umhverfisráðherrar hafa komið að því á einhvern hátt

setti af stað vinnu sem skilaði sér í lokaskýrslu nefndar um forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. Í þeirri ríkisstjórn sátu Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur. Björt Ólafsdóttir, þáverandi umhverfisráðherra, lagði fram þessa skýrslu þann stutta tíma sem hún sat í embætti í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar. Síðan fór þetta mál inn í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar. Þeir flokkar sem hana skipuðu samþykktu að stofna þjóðgarð á hálendi Íslands.

Forseti. Það sem ég er að segja með þessari upptalningu er að minna okkur á að það ríkir býsna mikil sátt um stofnun þjóðgarðs á hálendi Íslands. Ég ætla að taka ábyrgð mína alvarlega þegar að þeirri sátt kemur og leggja mig fram um það, eins og ég þykist hafa gert hingað til, í umræðunni hér

Það er hins vegar ekki hægt að deila um það að ef ekkert hefði átt að gera í málinu hefði ekkert verið gert. Það hefði ekki þurft að afgreiða þetta mál úr nefnd. Fjöldi stjórnarmála er ekki afgreiddur úr nefnd. Þetta er hins vegar afgreitt með skýrum fyrirmælum um hvað það er sem meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar og vonandi Alþingi allt getur sæst á. sæst á. Í nefndarálitinu með frávísunartillögu er farið yfir umfjöllun nefndarinnar.

Þær eru, ef ég man rétt, 158 talsins. Ég veit ekki hversu mörg hafa lesið hvern einasta stafkrók í þessum umsögnum. Það hef ég gert og þar kemur ýmislegt gott fram. Forseti. Ég fór aðeins yfir söguna og

hafði væntingar um að það yrði samþykkt. Málið hefur hins vegar verið gríðarlega umdeilt. Ég minntist hér, forseti, á allar þessar umsagnir

Það þótti mér einkenna um of umræðu þá sem skapaðist um málið beggja megin við síðustu áramót, umræðu þar sem fólk, bæði innan og utan þings, fór yfir sína sýn á málið. Ýmislegt var sagt þar

saman að gamni mínu að á yfirstandandi þingi hefur nefndin afgreitt 19 stjórnarmál til 2. umr. og flutt sjálf fjögur mál. ágætt að hafa í huga að á síðasta þingi afgreiddi nefndin 18 mál, þar síðasta 22. Nefndin var að starfa að fullu, sýndi góða vinnu í öllum þeim málum sem þurfti að vinna og ekki voru það Covid-mál hjá okkur. Þetta voru öll hin málin sem við þurftum að vinna að.

Í nefndaráliti sem fylgir frávísun er farið aðeins yfir það hver umfjöllun nefndarinnar var. Ég ætla ekki að rekja það hér, hér, heldur ekki örstutta yfirferð yfir söguna sem ég hef sjálfur farið hér yfir. Ég hef sem framsögumaður málsins líka unnið að því utan þings. Ég hef til að mynda átt símtöl við fulltrúa hvers einasta sveitarfélags sem málið snertir, 21 sveitarfélag. Ég hef hringt í fulltrúa hvers einasta þeirra. Ég hef hitt meiri hlutann af þeim á sérstökum fundum þar sem ég hef verið að reyna að þoka málinu áfram. Ég hef talað við ótalmörg félagasamtök, bæði samtök fólks sem fyrst og fremst er umhugað um frjálsa för sína um hálendið og eins samtök sem fyrst og fremst er umhugað um að vernda hálendið, þó að ég hyggi nú að margt fleira sameini þessi tvö sjónarmið en kannski mætti ætla við fyrstu sýn. Ég hef rætt við fulltrúa þeirra sem vilja nytja hálendið að einhverju leyti. Ég held, forseti, að að engu máli hafi ég unnið jafn mikið innan þings og þessu, eða öllu heldur utan þings því að þessir fundir voru ekki á hefðbundinni dagskrá þingsins heldur átti ég þá utan hennar.

Ef við lesum okkur í gegnum þessar 158 umsagnir kemur það sama í ljós. Það eru afskaplega fáar umsagnir sem segja: Alls ekki þjóðgarð á hálendinu.

verði. Við hlustuðum líka á það í umsögnunum. Ég tel að þeir kjörnu fulltrúar sem bregðast því sem kemur fram í umsögnunum séu ekki að verða við

til að málið verði unnið meira. Við teljum að umræðan sem fram hafi farið á síðustu árum, bæði um fyrirliggjandi frumvarp en eins um þau sem ég hef rakið hér og vinnuna sem hefur verið á hendi annarra

hvernig afstaða sveitarfélaga verði leidd fram, stjórnfyrirkomulag, verkaskipting, samspil skipulagsáætlana sveitarfélaga, reglur um umferð, umgjörð um hefðbundnar nytjar, ítarleg fjárþörf, hvernig samningar um atvinnustarfsemi verði og hvernig hugað verði að málum sem skiptast milli ólíkra ráðuneyta, svo að ég hlaupi á hundavaði yfir þá punkta sem við tiltökum í nefndarálitinu og allir geta kynnt sér.

út úr því komi það sem við felum hæstv. umhverfis- og auðlindaráðherra að gera, nýtt frumvarp um málið sem lagt verði fram.

Ríkja þarf traust á milli þeirra sem málið snertir, þar á meðal heimamanna, sveitarfélaga, félagasamtaka og ríkisvaldsins. Meiri hlutinn telur að til að ná slíkri sátt þurfi að gefa málinu lengri tíma og mikilvægt sé að halda áfram að vinna að því í víðtæku samráði við alla hagaðila.“ Þannig lifir málið áfram, forseti. Ég hefði kosið að við hefðum getað tekið meira höndum saman, lagt okkur öll saman meira fram um að leysa málið, öll saman meira fram um að finna þær lausnir sem þyrftu að finnast til að ná málinu fram. En eitt stykki heimsfaraldur varð til þess að það sneyddist um tíma. Önnur mál sem nefndin þurfti að fjalla um höfðu sömu áhrif. Fjöldi umsagna og ólíkra skoðana kallaði á ítarlega umfjöllun og

Forseti. Ég gæti talað mun lengur um þjóðgarða en ég hef gert hér, ég hef gert það og mun áreiðanlega gera það. Ég hef lýst hér samtölum mínum við fólk, símtölum. Meiri hlutinn leggur til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og umhverfis- og auðlindaráðherra verði falið að leggja fram nýtt frumvarp um málið sem verði byggt á þeirri vinnu sem rakin er í nefndarálitinu og ég hef farið hér yfir. Undir álitið rita auk mín hv. þingmenn Ari Trausti Guðmundsson, Jón Gunnarsson, Líneik Anna Sævarsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Ég hefði kosið að fleiri hv. þingmenn væru með á þessu og vildu frekar að haldið yrði áfram að vinna að málinu en að því yrði hætt. Um það snerist valið á þeim tímapunkti þegar við ákváðum að taka málið úr nefnd. En hver verður að kjósa

á þessu þingi. Ég er þó ánægður með að við viðurkennum og höldum á lofti mikilvægi málsins vísum því til áframhaldandi vinnu. Ég er ekki í nokkrum vafa um það, forseti, að það verður þjóðgarður á hálendi Íslands.

eins og hún liggur hér fyrir, sé verið að halda málinu við, halda því á lífi til frekari vinnslu — eru talin upp

Síðan segir í nefndarálitinu, með leyfi forseta: „Að þessu virtu leggur meiri hlutinn til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og umhverfis- og auðlindaráðherra verði falið að leggja fram nýtt frumvarp um málið …“ Spurning mín til hv. framsögumanns er: Þetta atriði sem hér segir, að umhverfis- og auðlindaráðherra verði falið að leggja fram nýtt frumvarp um málið

búnir að skuldbinda sig til að leggja fram, klára og afgreiða frumvarp um hálendisþjóðgarð eins og það kemur fram í kjölfar þeirrar vinnu?

Þetta er kannski örlítil tilraun til að lista upp það sem hefði staðið í nefndaráliti þar sem lagt hefði verið til að samþykkja málið. Við hefðum þurft að taka á öllu þessu.

Ég hef heyrt fólk lýsa andstöðu við frumvarpið eins og það lítur út, ég hef heyrt fólk segja að ekki sé tekið á ákveðnum hlutum í því, ég hef heyrt fólk segja að breyta þurfi frumvarpinu eins og það er og ýmislegt annað en ég hef engan heyrt segja —

virði það að í jafn mörgum umsögnum komi fram jafn jákvæð afstaða til þjóðgarðs á hálendinu yfir höfuð, óháð málinu. Ég vona að næsti hv. umhverfisráðherra virði það, hver sem hann verður.

umhverfisráðherra hingað til hefur alltaf verið sá að ráðherrann teldi öll þessi mál vera rædd, tillit tekið til sjónarmiða, sameiginleg niðurstaða hafi náðst um þessi atriði nú þegar

Voru engir fyrirvarar settir í upphafi? Eru þetta allt síðar til komnir fyrirvarar og hvers virði er þá þetta ákvæði í stjórnarsáttmála sem segir að ríkisstjórnin ætli að stofna þjóðgarð á miðhálendinu? Hvernig var þessum vinnubrögðum háttað hjá ríkisstjórninni á sínum tíma?

Um það er samið að þetta og hitt skuli gert. Það var til dæmis samið um að breyta skattkerfinu. Síðan er það fagráðherrann sem fer í það að koma á nýju lágtekjuþrepi.

Það er ekki líkingin sem kemur mér í huga til að lýsa tilfinningu minni. Ég lýsti því hér áðan að ég hefði orðið fyrir vonbrigðum með að þetta mál hefði ekki náð í gegn. Ég hygg, hvað varðar fyrirvara annarra flokka, að best sé að spyrja þá. Ég sat ekki við það borð að semja þennan sáttmála.

á óvart að með stofnun svo stórs þjóðgarðs yrði lokað fyrir frekari orkunýtingu á því svæði sem þjóðgarðurinn

ég hefði orðið vonsvikinn með að við hefðum ekki öll unnið að þessu saman. Ég varð fyrir vonbrigðum með að málið yrði ekki að veruleika. Ég skil að ýmsir utanaðkomandi þættir höfðu þau áhrif,

leitaðist við að rekja og skilgreina ástæður þess að líf og heilsa þessa máls er komið í þetta horf og óvíst um örlögin. hv. framsögumaður Kolbeinn Óttarsson Proppé er bjartsýnn á líf málsins og það skulum við vera öll.

kominn á líknandi meðferð? Ég hef þá trú að málið sé ekki svo alvarlegt. Ef Samfylkingin hefði fengið að fara

til hljóðar á þessa leið: „Fyrsti minni hluti telur það vera fyrirslátt að bera fyrir sig tímaskort vegna heimsfaraldurs kórónuveiru þegar kemur að jafn mikilvægu máli og hálendisþjóðgarður er. Fyrsti minni hluti fellst ekki á slíkar útskýringar og bendir á að frumvarpið var lagt fram fyrir rúmum sex mánuðum. Fyrir þann tíma hafði málið, sem var eitt af stærsta áherslumálunum í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar, verið í a.m.k. tveggja ára samráðsvinnu og kynningarferli um allt land.“ Við meðferð málsins fékk nefndin til sín fjölda sérfræðinga og hagsmunaaðila og bárust 155 umsagnir vegna málsins. Ráðherra og ríkisstjórnin hafa haft nægan tíma til þess að vinna að málinu og hefur fjöldi funda átt sér stað í samfélaginu um þetta mál. Meiri hlutanum er tíðrætt um samstöðu en ljóst er að pólitískan vilja skortir meðal ríkisstjórnarflokkanna til þess að klára málið. Það er staðan þrátt fyrir gríðarlegar málamiðlanir gagnvart þeim sem vilja halda því opnu að nýjar virkjanir verði bæði innan þjóðgarðsins og í jaðri hans. Samfylkingin hefur barist fyrir þjóðgarði á miðhálendi Íslands alla tíð. Það eru því mikil vonbrigði að svæfa eigi nú eitt stærsta baráttumál umhverfissinna til margra ára. Fyrsti minni hluti telur að sú tillaga meiri hlutans að vísa frumvarpinu til ríkisstjórnarinnar sé uppgjöf. Undir þetta álit ritar sá sem hér stendur, Guðjón S. Brjánsson.

hvort Samfylkingin sé þeirrar skoðunar að frumvarpið hefði átt að samþykkja eins og það var lagt fram af hendi hæstv. umhverfisráðherra.

vanta upp á hvað áherslur varðar og það að þrengja að orkunýtingarkostum, sem mér heyrist vera hluti af þeim markmiðum sem ætlunin er að ná fram.

Þetta málefni á sína löngu sögu og það er rétt að þetta hefur verið áhersluatriði hjá Samfylkingunni alveg frá stofnun, meira og minna verið á dagskrá.

eins og það lá fyrir.

Telur Samfylkingin og hv. þingmaður að það sé alveg óhætt að loka fyrir frekari orkunýtingarkosti á hálendinu ef horft er til þess sem lagt er upp með í frumvarpinu?

og hvað er lagt til grundvallar. En ég tel að það sé alveg fráleitt að nýta það sem rök í því að þrengja að orkunýtingarmöguleikum á þessu svæði. Við skulum átta okkur á því að við höfum ekki enn séð þær tæknilegu breytingar sem munu eiga sér stað og þá auknu nýtingu á þeim kostum sem þegar eru fyrir hendi. Varðandi vatnsorkuna

og ég leyfi mér að nefna sjávarfallaorkuna sem við höfum lítið fjallað um, þar eru líka kostir. Þannig að ég tel að þetta sé fráleitt. Það sem

2. minni hluti getur ekki tekið undir þá tillögu meiri hlutans að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og umhverfis- og auðlindaráðherra falið að leggja fram nýtt frumvarp um efnið. Það vekur raunar undrun að fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks bindi sig á þann hátt að verði ríkisstjórn Íslands skipuð með sama hætti og nú er á næsta kjörtímabili þá hafi flokkarnir sammælst um að klára stofnun þjóðgarðs á hálendi Íslands, bara með aðeins öðrum formerkjum en gert var ráð fyrir í því frumvarpi sem nú liggur fyrir. Næsta ríkisstjórn tekur sjálfstæða ákvörðun í þessu máli og fráleitt að nefndarálit meiri hlutans með frávísunartillögu bindi næstu ríkisstjórn, nema þá að hún verði samsett eins og sú sem nú situr. 2. minni hluti bendir á til upprifjunar að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar stendur: „Stofnaður verður þjóðgarður á miðhálendinu í samráði þverpólitískrar þingmannanefndar, umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, sveitarfélaga, náttúruverndar- og útivistarsamtaka og annarra hagsmunaaðila.“

Í nefndaráliti meiri hlutans kemur fram að fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs í nefndinni leggi til að „málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og umhverfis- og auðlindaráðherra verði falið að leggja fram nýtt frumvarp um málið

Það er í mótsögn við það sem fjölmargir fulltrúar þessara flokka segja í öðru samhengi en í nefndaráliti meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar. Ég vil bara halda því til haga svo að almenningur sjái hvert stefni. stefni. Sé horft til texta frávísunartillögunnar, þá er ekkert sem bendir til annars en að önnur atlaga verði gerð að stofnun hálendisþjóðgarðs á næsta kjörtímabili verði þessir sömu flokkar við völd. Í raun er meiri hluti nefndarinnar að skuldbinda sig, og sína flokka, til að málið verði lagt fram að nýju, verði sömu flokkar við völd eftir alþingiskosningarnar í september 2021. Að mati 2. minni hluta er það ótækt, m.a. vegna allra þeirra vankanta sem á málinu eru og 2. minni hluti rekur að einhverju leyti í þessu áliti. Þá er það í hrópandi andstöðu við vilja meiri hluta þjóðarinnar. Annar minni hluti tekur undir það með meiri hluta nefndarinnar að þegar slíkt stórmál er til umfjöllunar er brýnt að það sé gert og unnið í sem víðtækastri samstöðu í samfélaginu. Sér í lagi á það við þegar meira en þriðjungur landsins er tekinn undir þjóðgarð í ósátt við flest sveitarfélög sem land eiga á hinu fyrirhugaða svæði sem þjóðgarðurinn á að ná yfir. Rétt er að minna á að fulltrúi Miðflokksins, sá sem hér stendur, í þverpólitískum undirbúningshópi sem vann skýrslu sem sögð er vera grundvöllur málsins, sagði sig frá þeirri vinnu á lokametrum hennar, m.a. vegna þess að honum þótti ekki tekið tillit til athugasemda hagaðila með forsvaranlegum hætti. Fjöldi umsagna, nánar tiltekið 158 talsins sem flestar líta málið neikvæðum augum — þótt mismunandi sjónarmið séu uppi, svo því sé haldið til haga, og auðvitað höggva ekki allar umsagnir í öll efnisatriði málsins, en það má þó segja að alger yfirgnæfandi hluti þeirra umsagna sem bárust, þessa mikla fjölda, líti málið neikvæðum augum — hefði átt að vera ráðherra næg vísbending um að frumvarpið væri ekki tækt til afgreiðslu. Fjölmargir, þar á meðal þeir sem standa að þessu nefndaráliti, hafa lýst því samráði sem umhverfis- og auðlindaráðherra viðhafði sem sýndarsamráði. Reglulega bárust af því fréttir að fundir með hagsmunaaðilum hefðu endað með þeirri efnislegu niðurstöðu að ráðherra væri bara ekki sammála þeim sjónarmiðum sem fram voru borin. Slíkt er ekki líklegt til árangurs í máli sem þessu. Þegar hagaðilar lýsa sig sem fullbólusetta fyrir fagurgala um samráð og víðtæka sátt, þá hefur eitthvað misfarist í ferlinu. Herra forseti. Við sem skrifum undir þetta nefndarálit teljum þetta frumvarp vanbúið. Í mörgum umsögnum er bent á að efnisatriði málsins séu óljós, ekki nægjanlega vel unnin eða beinlínis ósamrýmanleg markmiðum frumvarpsins. Þannig virðist t.d. vera óljóst hvort markmið frumvarpsins sé að ferðamönnum á svæðinu fjölgi eða fækki. Þá má ætla að ef þau fjárframlög sem ætla má að þurfi til hálendisþjóðgarðs yrðu sett til verkefna sem tengjast hálendi verði hægur leikur að ná fram markmiðum laganna og jafnvel gott betur, undir því regluverki, lítillega aðlöguðu, sem við búum við í dag. Eina leiðarljós ráðherra virðist hafa verið að hálendisþjóðgarði yrði komið á, hvað sem tautaði og raulaði og að lagaramminn þar að lútandi yrði samþykktur fyrir lok kjörtímabilsins. Vankanta mætti sníða af síðar, sama hversu alvarlegir þeir væru og öllum augljósir. Í máli sem þessu ætti töf á afgreiðslu málsins ekki að valda áhyggjum, enda væri málið þannig búið að almenn sátt væri um. Það á því miður ekki við í þessu máli. Í máli sem þessu sem varðar mjög mikilsverða hagsmuni fjölmargra Íslendinga, orkuauðlindirnar og nýtingu þeirra til langrar framtíðar, verður að segja að undirbúningi málsins sé afar Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Vatnajökulsþjóðgarð ætti að vera ráðherra leiðarvísir um að rétt sé að fara varlega í þessum efnum. Virðulegur forseti. Ég vil koma aðeins inn á nýtingu orkuauðlinda. Frumvarpið, eins og það liggur fyrir, setur í uppnám ýmsa hagkvæma orkunýtingarkosti, m.a. nýtingu fallvatna og háhitasvæða á hálendinu. Á sama tíma og stjórnvöld, og raunar landsmenn allir, virðast áhugasöm um orkuskipti, þá eru það skilaboð í þveröfuga átt að þrengja jafn mikið að orkuvinnslu og flutningskerfi raforku og í stefndi með frumvarpinu. Það er mikið áhyggjuefni að ríkisstjórnarflokkarnir virðist ætla að gera aðra atlögu að því að koma málinu í gegn, með svipuðum hætti og nú er, fái þeir tækifæri til þess. Ef áætlanir um orkuskipti eru meira í orði en á borði, þá hefur það grundvallaráhrif á þróun íslensks samfélags til næstu áratuga. Hlutfall endurnýtanlegrar orku, grænnar orku, hér á landi er það mesta sem þekkist á byggðu bóli og hefur verið lengi. Sé ætlunin að loka fyrir frekari græna orkuvinnslu, innan þess svæðis sem lína er dregin um í frumvarpinu eins og það liggur fyrir, verður þess ekki langt að bíða að landið verði rafmagnslaust í þeim skilningi að takmarkað orkuframboð haldi aftur af framleiðsluaukningu í hagkerfinu og aukinni hagsæld til framtíðar. Fjölbreytt framleiðsla, svo sem framleiðsla á áli og ýmsum öðrum vörum, skapar mun minna kolefnisspor sé varan framleidd hér á landi, samanborið við það ef framleiðslan flyst til dæmis til Kína, þar sem orkan kemur að miklu leyti frá kolabruna og olíu. Þess vegna, m.a., er rétt að útiloka ekki framleiðslu grænnar orku með þeim hætti sem í stefndi með frumvarpinu eins og það liggur fyrir. nokkur orð um stjórnsýslu þessara mála. Með frumvarpinu átti skipulag og stjórnsýsla alls svæðisins, að hluta til, að færast frá lýðræðislega kjörnum fulltrúum sveitarfélaganna til fulltrúa annarra sveitarfélaga, félagasamtaka og embættismanna. Það sama má segja um umsjón, rekstur og ákvarðanatöku sem flyst frá réttkjörnum fulltrúum til þessara aðila. Í umsögnum fjölmargra sveitarfélaga, sem land eiga í fyrirhuguðum þjóðgarði, kom fram einörð og hörð andstaða við að skipulagsvaldið yrði fært með þessum hætti frá sveitarfélögunum. Sú fyrirætlan að setja allt hálendi Íslands undir flókið stofnanakerfi ríkisins í einu vetfangi án þess að hafa gert raunhæfa tilraun til að ná samstöðu með sveitarstjórnum var afleitt upphaf á vegferð sem ríkisstjórnin hóf á kjörtímabilinu. Sveitarstjórnir sem fara með skipulagsvald á svæðinu voru lítið hafðar með í ráðum og gegndu einungis því hlutverki að vera áheyrendur að ráðagerðum ríkisstjórnarinnar.

Það eru a.m.k. fimm ríkisstofnanir sem hafa það hlutverk að framfylgja því að lögum um náttúruvernd sé framfylgt auk þess að stunda rannsóknir og fræðslu. Velta má fyrir sér hvort þörf sé á enn einni ríkisstofnuninni sem hefur sama markmið og margar stofnanir sem nú þegar eru starfandi. Annar minni hluti telur frumvarpið einkennast af stjórnlyndi og benda má á 21. gr. í því sambandi þar sem áskilið er að afla þurfi „… leyfis leyfis Hálendisþjóðgarðs vegna skipulagðra viðburða og einstakra verkefna í Hálendisþjóðgarði sem krefjast aðstöðu, mannafla og meðferðar tækja í þjóðgarðinum, svo sem vegna kvikmyndunar, viðburða, samkomuhalds og rannsókna“. Aðilar Aðilar sem nýtt hafa hálendið eru sífellt að efna til viðburða sem þarna gætu fallið undir. Að láta sér detta í hug svo víðtæka skilgreiningu til leyfisveitinga lýsir því best hvaða hugarfar býr að baki framlagningu frumvarpsins. Annar minni hluti bendir á að ekki liggur fyrir greining og samanburður á rekstri þjóðgarða annars vegar og þjóðlendna hins vegar, til að mynda hvaða vankantar eru í núverandi kerfi þjóðlendulaga, sem hugsanlega mætti sníða af til að ná fram mörgum af markmiðum frumvarpsins. Stjórnfyrirkomulag þjóðlendna er einfalt og skilvirkt. Það stjórnfyrirkomulag sem lagt er til í frumvarpinu er flókið og boðleiðir langar.

Annar minni hluti hefur miklar áhyggjur af rúmum heimildum ráðherra í frumvarpinu eins og það liggur fyrir og vil ég koma inn á það í nokkrum orðum. 2. minni hluti gerir alvarlegar athugasemdir við þá áherslu sem er í frumvarpinu á að færa ráðherra málaflokksins nánast alræðisvald. Þannig er gert ráð fyrir því í 2. gr. frumvarpsins að ráðherra geti ákveðið stækkun hálendisþjóðgarðs og ákveðið friðlýsingu landsvæða með reglugerð. Þá er einnig gert ráð fyrir að hann geti gert breytingar á stjórnunar- og verndaráætlun ef hann telur áætlunina fara í bága við lögin eða reglugerð, sem hann reyndar setur sjálfur, um hálendisþjóðgarð. Að öðru leyti gerir 2. minni hluti athugasemdir við hversu reglugerðarvald ráðherra er víðtækt samkvæmt frumvarpinu, sérstaklega í ljósi þess hversu einstakar greinar frumvarpsins eru óljóst orðaðar og skýringum og skilgreiningum ábótavant. Virðulegur forseti. Ég vil koma inn á hefðbundna landnýtingu. Landsmenn hafa nýtt hálendið til beitar, veiða og nýtingar af hvers kyns tagi. Öræfin voru um aldir sveipuð dulúð og leyndardómum. Að vissu leyti má segja að landsmenn allir hafi þá átt þá sameiginlegu hugmynd, hver fyrir sig, að eiga hlutdeild í landsvæðinu. Í umsögn Bændasamtakanna er bent á að beitarréttindi séu óbein eignarréttindi á tilteknum svæðum sem kunna að falla innan þjóðgarðsmarka. Þessi eignarréttindi eru oftar en ekki í eigu bænda. Jafnframt gera Bændasamtökin í umsögn sinni alvarlegar athugasemdir við það að í frumvarpi til laga um Hálendisþjóðgarð séu beitarréttindi bænda skilyrt við sjálfbærniviðmið án þess að hugtakið hafi verið skilgreint og útfært í lögum og reglugerð. Landssamtök sauðfjárbænda telja í umsögn sinni að ekki sé með skýrum hætti tryggt aðgengi bænda vegna hefðbundinna nytja, svo sem beitarréttar, og ráðherra færðar heimildir sem takmarkað geta framkvæmdir sem eru nauðsynlegar vegna nýtingar. Annar minni hluti telur að með frumvarpinu sé verið að gera breytingar í þá átt að hefðbundin landnýting sem landsmenn hafa átt rétt til frá örófi alda, svo sem búfjárbeit, fjallagrasatekja, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði í ám og vötnum, verði í sífellt meira mæli sett undir reglugerðarvald eins ráðherra. Að mati 2. minni hluta er betur heima setið en af stað farið í þessu tilliti. nokkur orð um ferðafrelsi, virðulegur forseti. 2. minni hluti tekur undir áhyggjur þeirra fjölmörgu umsagnaraðila sem telja að með stofnanavæðingu hálendisins verði með tíð og tíma gengið á ferðafrelsi almennings. Landsmenn hafa hingað til getað ferðast um landið, stoppað, dvalið og náttað víðast hvar þar sem land er ekki í einkaeigu. Göngufólk, íþrótta- og hestamenn og nú síðast ökumenn á ýmsum farartækjum hafa hingað til getað ferðast um landið án afskipta ríkisvaldsins. Margir umsagnaraðilar hafa lýst áhyggjum af því að þeir tímar gætu senn verið liðnir og æ erfiðara að ferðast um svæði sem ekki lúta stjórn, skipulagningu og oft gjaldtöku. Þessar áhyggjur virðast ekki úr lausu lofti gripnar, því t.d. kemur fram í umsögn Feta, landssamtaka ferðaþjónustufyrirtækja í heilsársferðaþjónustu á hálendinu, að ráðherra hafi látið loka um 80 fjallvegum og vegslóðum í Vatnajökulsþjóðgarði einum.

umsögn þeirra. Margir þeir aðilar sem nýtt hafa hálendið til útiveru og ferðalaga hafa reist þar skála, bæði til tómstunda og þjónustu fyrir ferðalanga. Meðal þeirra aðila er Ferðafélag Íslands sem áréttar í umsögn sinni að í frumvarpinu þurfi að taka skýrt fram að „… aðilar eins og FÍ, sem eiga og reka skála eða aðrar sambærilegar fasteignir á fyrirhuguðu þjóðgarðssvæði, haldi áfram réttindum sínum innan hins fyrirhugaða þjóðgarðssvæðis.

2. minni hluti tekur undir áhyggjur þessara aðila af framtíð starfsemi þeirra á fyrirhuguðu þjóðgarðssvæði. 2. minni hluti bendir á að vanda þurfi vel þegar stjórnvöld áforma að leggja alls kyns tálmanir og hömlur á þann ævaforna rétt almennings á Íslandi að ferðast frjáls um land sitt. Herra forseti. Flestir geta verið sammála um markmiðskafla frumvarpsins eins og það liggur fyrir. En staðreyndin er sú að ef fjárveitingar hætta skyndilega að vera fyrirstaða er fátt í núverandi fyrirkomulagi mála sem hindrar að markmiðsákvæðin tíu náist. Það er m.a. stofnanavæðing hálendisins sem hagaðilum hugnast ekki. En mat 2. minni hluta er að málum sé í meginatriðum best fyrir komið eins og nú er, þar sem bændur, vörslumenn landsins, gegna lykilhlutverki, þar sem rekstraraðilar sem hafa byggt upp starfsemi innan þjóðgarðslínunnar, eins og hún var lögð til, geta starfað við forsvaranlegt rekstrarumhverfi. Virðulegur forseti. Það kemur verulega á óvart að fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks í nefndinni leggi til að nýtt frumvarp um hálendisþjóðgarð verði lagt fram á næsta kjörtímabili, enda er sá verkefnalisti sem lagður er fyrir ráðherra í frávísunartillögu meiri hlutans að meginhluta til þegar uppfylltur, að mati ráðherrans. Það stefnir því í sama graut í sömu skál, haldi núverandi stjórnarflokkar samstarfi sínu áfram.

Þar sem ég veit að í umræðunni hafa andstæðingar þjóðgarðs haldið því mjög á lofti að við eigum að vera með réttar tölur og nýjustu kannanir þegar talað er um þessa hluti

könnunum um málið og í könnun sem Gallup gerði í janúar, þar sem meiri hluti var vissulega á móti frumvarpinu, þó ekki meiri hluti, innan við 50%, en mun fleiri á móti umræddu frumvarpi en með því, kom fram að ríflega 45% væru almennt fylgjandi því að hálendi Íslands yrði gert að þjóðgarði, 34% andvíg, fleiri fylgjandi en

Umræða síðustu fimm mánaða, með öllum þeim gífuryrðum og frýjunarorðum um að allt fari til fjandans ef þetta verði að veruleika, hefur gert það að verkum að nákvæmlega jafn mörg eru andvíg

í.)Punkturinn hjá mér áður en ég kem að því er að umræðan á síðustu mánuðum sem hv. þingmaður vísaði til hefur auðvitað bara verið um málið eins og það liggur fyrir. Það liggja fyrir 158 umsagnir í málinu staðreyndin er sú að yfirgnæfandi meiri hluti þeirra bendir á atriði sem þeir aðilar skoða í neikvæðu ljósi.

hver og einn umsagnaraðili er auðvitað ekki að fara í hvert einasta atriði frumvarpsins eins og það liggur fyrir, menn fara í það sem næst stendur. En afsakið, það er annað andsvar sem betur fer. Varðandi þessa athugasemd mína um að meiri hluti þjóðarinnar sé andvígur stofnun hálendisþjóðgarðs þá hefði svo sem mátt orða það þannig að minni hluti þjóðarinnar styddi við þá hugmynd. við þá hugmynd. En staðreyndin er sú að meiri hluti þjóðarinnar er andvígur því frumvarpi sem hér liggur fyrir eins og það liggur fyrir. Það sem vekur mér áhyggjur er sá verkefnalisti sem er lagður fyrir næsta umhverfisráðherra.

Mér hefur þótt umræðan, og nú er ég ekki bara að tala um orð hv. þingmanns hér heldur umræðuna almennt, sérkennileg svo ekki sé meira sagt. Mér hefur þótt það nánast vera þjóðaríþrótt hjá ýmsum að

á svæðum sem eru í dag annars vegar Vatnajökulsþjóðgarður og hins vegar friðlýst svæði eins og þjóðlendur, sem öll eru á einhvern hátt undir þeim reglum sem mælt er fyrir um í frumvarpinu sjálfu.

Það má vel til sanns vegar færa að margir sem ræða þetta mál ræði það út frá ákveðnum anga þess, ekki málinu í heild af því að málið er gríðarlega stórt. En ég fór hér í framsögu minni fyrir nefndaráliti 2. minni hluta

fengið stærri skammt hefði ég áttað mig á að sá tími væri örlítið rýmri. Það eru fáir sem hafa tækifæri til þess að setjast yfir mál eins og þetta í heild sinni. En mér þykir fullkomlega eðlilegt að aðilar horfi á sitt nærsvæði, ef svo má segja, innan frumvarpsins, hvort sem það eru einstaklingar, fyrirtæki, sveitarfélög eða hverrar gerðar sem sá hagaðili kann að vera. ég skil áhyggjur hv. framsögumanns af þessum þætti en ég vil þó ekki taka undir þetta því að mér þykir bara sjálfsagt og eðlilegt að menn horfi á það sem þeim er næst í hverju máli fyrir sig. En það breytir því ekki að það eru töluverðar líkur á því að þegar sýnin færist yfir á víðara svið, ef tími er til hjá slíkum aðila,

Tillagan gerir ráð fyrir að framhaldið verði byggt á þeirri vinnu sem nú þegar hefur farið fram við fyrirliggjandi frumvarp og í umfjöllun um það í margs konar fyrri vinnu almennings og stjórnvalda, með það að leiðarljósi að vinna að frekari sátt um umgengni, nýtingu og vernd á hálendinu. Ég álít að sú vinna geti leitt til grundvallarbreytinga á útfærslu þjóðgarðs á miðhálendinu hvað varðar umfang og samspil við aðrar stofnanir, sveitarfélög og útfærslu á regluverki. þakka hv. framsögumanni, Kolbeini Óttarssyni Proppé, vinnuna með málið sem framsögumaður umhverfis- og samgöngunefndar og staðfesta að mér finnst hann hafa lagt sig sérstaklega fram um að vinna með ólík sjónarmið og greina þau og átta sig á þeim. þeim. Aftur að nefndarálitinu sem hv. framsögumaður gerði grein fyrir hér áðan. Á meðal þeirra atriða sem meiri hluti umhverfis- og samgöngunefndar tiltekur í nefndaráliti að nauðsynlegt sé að taka aftstöðu til við áframhaldandi vinnu eru mörk þjóðgarðs og verndaflokkar og að í tengslum við mörkin verði hugað að því hvernig afstaða sveitarfélaga gagnvart þeim verði leidd fram. fram. Á meðal þeirra atriða eru umgjörð um hefðbundnar nytjar, veiðar, orkuvinnslu og flutningsleiðir raforku og ítarleg greining á fjárþörf til lengri tíma og áætlun um fjármögnun, bara svo að nokkur atriði séu nefnd úr nefndarálitinu. Fjöldi stofnana, einstaklinga, sveitarfélaga, almannaheillafélaga og fyrirtækja kemur nú að ýmiss konar verkefnum á hálendinu. er að allir þessir aðilar geti unnið í takt til framtíðar, hvort sem þeir vinna saman undir einum hatti eða fleirum. Í nefndarálitinu dregur meiri hlutinn fram að mikilvægt sé að halda áfram víðtæku samráði við alla hagaðila. Ég álít að virk þátttaka þeirra í því skipti miklu máli og að þeirri vinnu þurfi að gefa lengri tíma. Ég hef fylgst með umræðu um þjóðgarð á hálendinu lengi en

Við megum heldur ekki gleyma því að við erum nú þegar með þjóðgarð á hálendinu, Vatnajökulsþjóðgarð, sem við þurfum að hlúa að og efla, ekki síst í kjölfar áskorana sem Covid hafði í för með sér.

Í mínum huga er það aðkallandi að umræða um hálendið sé málefnaleg og byggi á staðreyndum og þekkingu, bæði á náttúrunni og samfélögum á og við hálendið. Ekki er víst að sömu leiðirnar henti um allt land, sama stærðin hentar ekki alltaf öllum. Ég hef

Takist að vinna með og skýra þau atriði sem sérstaklega eru dregin fram í greinargerð með frávísunartillögunni stuðlum við að upplýstri umræðu um ólík álitaefni við stjórnsýslu á hálendinu.

Afurð þeirrar vinnu ætti einnig að skila svörum við þeim álitaefnum sem dregin voru fram í fyrirvörum sem þingflokkur Framsóknarflokksins setti fram við afgreiðslu málsins til Alþingis og ég fór yfir við 1. umr. Virðulegi forseti. Það er ekki skynsamlegt að samþykkja fyrirliggjandi frumvarp um þjóðgarð. Það er brýnt að vinna áfram að upplýstri umræðu og frekari sátt um umgengni, nýtingu og vernd á hálendinu.

reyndar telja að búið sé að gera — „þurfi að gefa málinu lengri tíma og mikilvægt sé að halda áfram að vinna að því í víðtæku samráði við alla hagaðila. Að þessu virtu leggur meiri hlutinn til að málinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar og umhverfis- og auðlindaráðherra verði falið að leggja fram nýtt frumvarp um málið Spurning mín til hv. þingmanns er: Lítur þingmaðurinn þannig á að þetta sé í rauninni skuldbinding að óbreyttu ríkisstjórnarsamstarfi, að þetta sé skuldbinding Framsóknarflokksins

Og auðvitað ræðst það eftir kosningar hvernig menn ganga til næsta næsta stjórnarsamstarfs, hverjir það verða sem gera það. En ég álít líka að það sé óhjákvæmilegt að halda áfram samstarfinu um hálendið, eins og ég kom inn á. Þar eru margir hagaðilar að vinna og þeir þurfa að vinna saman. Það eru sveitarfélög, það eru fyrirtæki, það eru ýmiss konar almannaheillafélög, ferðafélög, landgræðslufélög, veiðifélög

gert ráð fyrir eða ekki var unnið að í þeirri vinnu sem nú liggur fyrir og grundvallar frumvarpið? Því að mér sýnast þetta vera sömu þættirnir.

að fyrirvararnir hefðu verið settir þar fram strax á þeim tímapunkti. Var það bara misskilningur formanns Framsóknarflokksins eða mögulega mismæli, sem er auðvitað alltaf möguleiki?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Eins og ég hef ítrekað sagt hér í ræðustól þá snýst sátt um verkefnið ekki um það að við sem hér hér störfum, í sal Alþingis, náum einhverri sátt okkar í milli. Þetta snýst um sátt í samfélaginu og sátt og sameiginlegan skilning á þeim verkefnum sem við erum að glíma við. Mitt álit

og það hefur tekið mjög langan tíma. Mér finnst mjög mikilvægt að samstarfsaðilar fái tækifæri til að setja sig inn í ólík mál. Við leggjum meiri vinnu í að skýra ólíka þætti sem taldir eru upp í atriðalistanum í tillögu meiri hlutans þannig að sem allra flestir geti áttað sig á mögulegum leiðum

Hér stendur í afgreiðslu nefndarinnar að halda eigi áfram með málið. Er Framsóknarflokkurinn að plata Vinstri græna þegar hann samþykkir að halda áfram með málið eða ætlar Framsóknarflokkurinn að halda áfram með þetta mál?

Ég veit ekki hvað ég er búin að segja það oft hér í dag og ég mun segja það einu sinni enn: Það er mikilvægt að halda áfram að vinna með samstarf á hálendinu og með öllum þeim sem þar starfa. Framsóknarflokkurinn vill gera það.

farið í gegnum mögulegar leiðir til breytinga sem eru líklegar til að mæta ýmsum þeim sjónarmiðum sem komu fram fyrir nefndinni. Þau atriði sem dregin eru fram í frávísunartillögu meiri hlutans, inn á þau er öll komið með einhverjum hætti í skýrslu þverpólitísku nefndarinnar.

Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að tala loksins skýrt í þessu máli, tala loksins skýrt um það að Framsóknarflokkurinn er búinn að skuldbinda sig til að halda áfram með þetta mál, halda áfram með það verkefni sem farið var af stað.

og vil ítreka það sem áður hefur verið sagt hér: Framsóknarflokkurinn vill vinna í í þá átt að stuðla að sátt um umgengni, nýtingu og vernd á hálendinu og finna það form stjórnsýslu sem getur verið ólíkt milli svæða. Hvað hentar? Er það eins og það er í dag? Þarf breytingar?

Herra forseti. Hálendisfrumvarpið er dautt, lengi lifi hálendisþjóðgarðurinn. Svona var tölvupóstur sem mér barst þegar fréttir bárust af afdrifum

símtöl, fundarbeiðnir, beiðnir um samtal á næsta kaffihúsi og hvatningar í allar mögulegar áttir. Þessi erindi, símtöl og fundarbeiðnir hafa verið alls konar.

Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur er stofnun hálendisþjóðgarðs eitt af forgangsmálunum. Það er óumdeilt. Tvær fyrri ríkisstjórnir höfðu kannað forsendur fyrir slíku verkefni og lagt áherslu á aukna vernd á þessu svæði. Það er kannski ágætt

Ári síðar, við ríkisstjórnarmyndun Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar, var talað um aukna vernd miðhálendis í stjórnarsáttmála. Núverandi ríkisstjórn er síðan með það mjög skýrt í stjórnarsáttmálanum að stofna skuli slíkan þjóðgarð. Þannig var málinu haldið áfram.

Það var svo síðla árs 2019 sem nefndin skilaði skýrslu og tillögum til ráðherra. Ég sat í nefndinni fyrir hönd þingflokks Viðreisnar. Það getur verið býsna snúið fyrir þingmann í stjórnarandstöðu að taka afstöðu til þess að sitja í nefnd sem hefur samkvæmt skipunarbréfi ekki bara það verkefni að kanna grundvöll máls heldur vinna því framgöngu, mál sem er í stjórnarsáttmála ríkjandi ríkisstjórnar.

Ég hef bara gott eitt um störf nefndarinnar að segja. Við höfðum víðtækt samráð, starfið var gagnsætt og ég hafði sjálf mikið gagn og nokkuð gaman af þeirri vinnu sem þar fór fram. Þegar leið að lokum þeirrar vinnu haustið 2019 tóku nefndarmenn, hver um sig, síðan afstöðu til þess hvort þeir vildu vera á skýrslunni sem var afurð vinnu nefndarinnar. Ég tók þá afstöðu að vera með eftir að hafa á vinnslutíma nefndar komið að ákveðnum sjónarmiðum mínum og Viðreisnar sem lutu m.a. að fjármögnun hálendisþjóðgarðs og hversu mikilvægt það væri að verkefnið yrði frá upphafi fjármagnað með viðunandi hætti þar sem við byggðum á reynslu og lærdómi af rekstri annarra þjóðgarða og friðlýstra svæða. Aðrar athugasemdir lutu að atvinnuháttum og atvinnumálum á svæðinu, för fólks um svæðið, mismunandi ferðamátum, aðkomu sveitarfélaga og raunverulegu samráði og svo ýmsu öðru sem kemur að útfærslu á samspili náttúruverndar og nýtingar. Við í Viðreisn höfum alla tíð talað fyrir mikilvægi þess að samhliða öflugri náttúruvernd séu auðlindir landsins nýttar með ábyrgum sjálfbærum hætti. Við viljum gera almenningi kleift að njóta þessa fjársjóðs sem íslensk náttúra er til útivistar og veiða, ásamt því að auka virðingu fyrir landinu og stuðla þannig að bættri umgengni. Jafnframt deilum við þeirri hugsun með fjölmörgum að styrkja þurfi byggð, markmiðin eigi að vera að styrkja byggð í nágrenni slíkra þjóðgarða, skapa atvinnu og aðstæður fyrir fjölbreyttar rannsóknir, auka víðsýni og tengja fólk. Þetta eru ekkert lítil markmið en reynslan sýnir að það er hægt. Reynslan sýnir að ef vel er gert þá er það afurð slíkra þjóðgarða. Þetta hefur verið leiðarljós okkar í þessu máli. Líkt og fjölmargir Íslendingar hef ég verið ferðalangur í þjóðgörðum erlendis og notið þess mjög. Þar hafa þessir þættir gjarnan farið saman,

þær háværustu voru ekki síst úr röðum einhverra ríkisstjórnarflokka. Nú er ég alls ekki að segja að innan stjórnarflokka megi ekki vera skiptar skoðanir um mál, þaðan af síður risamál eins og þetta, sannarlega ekki. En það eru kannski

að skýra og ná sátt um þetta risastóra og mikilvæga mál á þessum tíma þannig að allir væru að róa í sömu átt og vinna að því sameiginlega að skilgreina hvað þyrfti að gera betur, vinna að því sameiginlega

Ég trúi því að hæstv. umhverfisráðherra hafi unnið málið af miklum heilindum frá upphafi, en ég er líka þeirrar skoðunar að þeirri vinnu hefði mátt stýra betur og forgangsraða. Mögulega erum við, ég og hæstv. umhverfisráðherra, ekki sammála um hvað felst í hugtakinu samráð. Mér finnst sorglegt að upplifa að ríkisstjórnin sé að missa þetta mikilvæga tækifæri úr höndum sér, tækifæri til að koma reglu á hálendið okkar í sátt við íbúa og sveitirnar sem breytingarnar hafa hvað mest áhrif á. á. Auðvitað er þetta allt of stórt og mikilvægt mál til að þvinga það af stað. Það sjáum við öll úr því sem komið er. Við stöndum hér á síðasta degi þings,

falleinkunn út frá því sem stendur í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar fullum fetum: Stofnaður verður þjóðgarður á miðhálendinu. En það er auðvitað ekki þannig að þessi niðurstaða sé öllum stjórnarflokkunum þremur þungbær.

Herra forseti. Nú er það ekki svo að ég sé ósátt við þessa niðurstöðu, þessa frávísun. Í nefndaráliti stjórnarmeirihluta umhverfis- og samgöngunefndar með frávísunartillögunni segir

Síðan eru talin upp atriði sem vinna þurfi frekar í, og það eru akkúrat þau atriði sem þarf að vinna frekar í. Hins vegar er eðlilegt að setja spurningarmerki við það, í ljósi þess hvernig þetta kjörtímabil hefur verið nýtt,

Það er staðan sem nú er uppi sem er gagnrýnisverð og vekur upp spurningar um nálgun stjórnarflokkanna þriggja í þessari vegferð. Á þeim tíma sem ríkisstjórnin, sem þingheimur, sem þingið hefur haft til að vinna þetta mál hafa fulltrúar stjórnarflokkanna talað í kross. Hæstv. umhverfisráðherra hefur lýst því ítrekað yfir, allt fram á síðustu stundu, að tekið hafi verið fullt tillit til allra þeirra ólíku sjónarmiða sem fram hafa komið.

en fyrir efnislegri umræðu nefndarmanna um málið, tilraunum til að koma til móts við sjónarmið, umræðu um breytingar á málinu sem gætu skapað sátt, pólitísku samtali í hinni þinglegu meðferð.

og skýrrar framsetningar í stjórnarskrá ríkisstjórnarinnar. Hv. framsögumaður stóð þannig með bolta í fanginu sem hefði betur farið á því að hefði verið sendur mun fyrr á tímabilinu. Nú getur vel verið að sú vinna sem ég er hér að lýsa að ég kannist ekki við, að þær samræður, þær tilraunir til að ná samstöðu um hvað þyrfti til að sigla málinu í höfn, hafi frekar átt sér stað meðal fulltrúa stjórnarflokkanna þriggja. Það væri þá langt frá því að vera eina málið þar sem mesti ágreiningurinn er meðal þeirra þriggja flokka og langt frá því að vera fyrsta málið sem deyr í faðmi þeirra. Herra forseti. Staða máls er sú sem hún er. Verkefnið fram undan er að mínu mati að finna leiðir til þess að landsmenn allir eigi virkilega hlutdeild í ávinningi af framkvæmdinni, af framtíðarfyrirkomulagi hálendisins. Við þurfum að halda fókus á það sem skiptir máli, þ.e. vernd umhverfisins og náttúrunnar, öruggt aðgengi þjóðarinnar að þeim náttúruperlum sem við eigum og virðingu fyrir þekkingu íbúa hinna dreifðari byggða landsins á nærumhverfi sínu. Þetta verkefni þarf að fara saman við viðurkenningu á þeirri staðreynd að við þurfum orkuöflun í landi okkar. Við þurfum hana ekki síst í ljósi þeirra háleitu markmiða sem við höfum um orkuskipti í náinni framtíð í þágu umhverfisverndar. Með fókus á frelsi, einfaldleika og náttúruvernd í stað stjórnlyndis, stofnanaræðis og eftirlitshneigðar getur hálendisþjóðgarður verið grundvöllur framfara, grundvöllur verðmætasköpunar, grundvöllur atvinnusköpunar, ef rétt er á málum haldið, til viðbótar við það mikilvæga náttúruverndarhlutverk sem slíkur miðhálendisþjóðgarður gegnir. Það hlýtur að vera leiðin okkar héðan í frá.

í tengslum við frávísunartillögu meiri hlutans er að mér þykja skína í gegn þar einhver skilaboð um að vinnan sem nefndin vann og átti að vera grundvöllur þessarar lagasetningar hafi hreinlega ekki verið unnin og það þurfi bara að fara að vinna þessa vinnu núna. Ég skil það sem svo að hæstv. umhverfisráðherra telji sig hafa unnið þessi atriði samviskusamlega við vinnslu málsins. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvernig hún meti þetta eftir að hafa setið í stýrihópnum og ritað undir skýrsluna. Var grundvallarmunur á þeim tillögum sem þar voru gerðar á milli skýrslunnar, hinar endanlegu, og síðan frumvarps ráðherra?

ég ekki alveg sama skilningi orðið samráð og mér finnst hæstv. umhverfisráðherra gera þegar hann lýsir vinnunni við þetta mál frá því að frumvarpið kom fram

Þannig að nei, ég lít ekki á þetta sem einhvern áfellisdóm yfir vinnu nefndarinnar, en þetta er að ákveðnu leyti áfellisdómur yfir þeirri meðferð sem málið fékk í kjölfarið í meðförum ráðherra og svo þings.

ég hef nú því miður notað orðið sýndarsamráð um margt af því sem fellt var undir þann hatt

lenda svona máli, í sátt og samlyndi. Ég upplifði þetta akkúrat svona, að samráðið fælist fyrst og fremst í einræðunni, í því að tala við okkur og segja hvernig þetta ætti að vera.

á að taka beygjur og sveigjur út frá því sem hver og einn segir. Þannig að í svona málum skiptir forvinnan svo miklu máli, þ.e. að skilgreina nákvæmlega hvaða þættir það eru sem mestur

Herra forseti. Við höldum áfram að ræða þetta frumvarp, hálendisþjóðgarðsfrumvarpið, sem hefur tekið óvæntum vendingum hér í vetur, heldur betur. Ef við lítum nú aðeins yfir málið í örstuttu máli í upphafi ræðu minnar þá horfir þetta svona við á einfaldasta háttinn:

er kveðið á um það að ríkisstjórnarflokkarnir allir, Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Vinstri græn, séu sammála um það að stofna skuli hálendisþjóðgarð. Síðan líður tíminn og þetta frumvarp birtist svo hér í í vetur eftir vinnu í ráðuneytinu og ætlað samráð, sem margir umsagnaraðilar í málinu núna

nægilega á áhyggjurnar vegna þess að þær komu ekki fram í frumvarpinu þegar það birtist. Hvar voru þá hinir stjórnarflokkarnir meðan á þessari atburðarás stóð sem tók þennan tíma, einhver tvö ár? Hvar voru þá hinir stjórnarflokkarnir? Voru þeir að hlusta?

friðunarflokkurinn sem hefur gengið um landið allt þetta kjörtímabil og friðað allt sem auga á festir. Þegar þetta stóra mál kemur fram og fylkingin geysist fram á völlinn, Vinstri græn, grá fyrir járnum, heyra þau einhvern óm

hluti heldur breiðfylking landsmanna, aðallega fólks utan af landi, sveitarfélaganna, útivistarsamtakanna, ferðafélaganna, ferðasamtakanna, ferðaþjónustuaðilanna, bænda,

til beitar, til útivistar, til veiða, til ferðalaga. Þegar þessi breiðfylking birtist frammi fyrir sveit Vinstri grænna

að liðsaflinn sem hann taldi að væri fyrir aftan sig var horfinn á braut, herra forseti. Hann var horfinn á braut. Hvaða liðsmenn voru það sem flúðu af vettvangi? Það voru liðsmenn og fylkingar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Það sást hvergi til þeirra.

til að freista þess að fá þessa liðsmenn, þessa heri, þessar fylkingar, aftur í lið með sér og blása til næstu orrustu var

Ef þessir flokkar fá umboð til þess í næstu kosningum og við sjáum hérna óbreytt stjórnarmynstur þá er þetta naglfest loforð þessara flokka, að málið mun koma aftur fram strax næsta vetur.

og staðið með þeim aðilum sem telja að hér sé allt of langt gengið

að við sem þjóð getum nýtt orkuauðlindirnar áfram á skynsamlegan og umhverfisvænan hátt. Vegna þess að þetta er græn orka, orka, beislun fallvatna er græn orka og við verðum að geta haldið áfram að nýta þau skynsamlega.

Átti það að koma Framsóknarflokknum á óvart? Eða voru menn svo æstir í að setjast í ráðherrastóla á sínum tíma, 2017, að menn skrifuðu bara undir þetta til að fá sæti við ríkisstjórnarborðið? Ég er ansi hræddur um það, herra forseti. Vonuðu að þetta myndi allt fara vel, vonuðu kannski að þessa hugmynd myndi daga uppi,

Framsóknarflokkurinn var flokkur landsbyggðarinnar og bænda hér áður og þeir ætluðu að taka skipulagsvaldið af fjölmörgum sveitarfélögum hringinn í kringum landið. Átti það að koma Sjálfstæðismönnum á óvart að hálendisþjóðgarður myndi takmarka orkunýtingu á svæðinu

að sitja við ríkisstjórnarborðið öllu öðru yfirsterkari? Þess vegna er það, herra forseti, tvískinnungsháttur að koma núna í lok kjörtímabilsins og segjast hafa haft svo og svo marga fyrirvara við málið

um það að málið verði lagt fram að nýju, að ráðherra verði falið að leggja fram nýtt frumvarp um málið sem verði byggt á þeirri vinnu. Þeir halda áfram

Þetta mál mun birtast að nýju ef ríkisstjórnin heldur velli í næstu kosningum. Eina leiðin til að koma í veg fyrir það er að styrkja Miðflokkinn. Við höfum sýnt það í þessu máli allan tímann að við munum ekki fallast á slíkan slíkan þjóðgarð sem á að ná yfir þriðjung landsins, koma í veg fyrir alla meiri háttar orkunýtingu á svæðinu, taka skipulagsvaldið frá sveitarfélögunum, fela ráðherra óhóflegt vald til þess að stjórna svæðinu eftir eigin höfði nánast. Hann þarf ekki einu sinni að hlusta

Það kemur fram í tugum umsagna hvernig ferðafrelsi hefur verið takmarkað á svæði Vatnajökulsþjóðgarðs þar sem þar sem stjórn þjóðgarðsins hefur lokað vegum og sett takmarkanir á ferðir í þjóðgarðinum. Nei, herra forseti, Miðflokkurinn er umhverfissinnaður flokkur

vill ekki binda hendur komandi kynslóða til að njóta þeirrar grænu orku sem þetta land hefur upp á að bjóða